Dobro jutro gospođe i gospodo, zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom 20. sjednice i prelazimo na točku dnevnog reda - Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2009. godinu Podnositelj je Odbor za predstavke i pritužbe. Odbor za predstavke i pritužbe podnio je izvješće temeljem članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta dostavljen vam je poštom. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predstavnik predlagatelja gospodin Igor Dragovan predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. U 2009. godini Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora je zaprimio i obradio 394 pismene predstavke, a osim toga odbor je primio na razgovore sve građane koji su zatražili da usmeno iznesu svoje probleme te ih je nakon toga uputio na podnošenje pismene predstavke odboru ili nadležnom tijelu. Ono što možemo ukratko reći da i u ovom izvješću, a i u onome što smo obradili u periodu 2009. godine kako na sjednicama odbora tako i stručne službe odbora osobito ukazujemo na predstavke, odnosno pritužbe iz područja mirovinskih odnosa i socijalne skrbi, dugotrajnosti sudskih i upravnih postupaka, imovinsko-pravnih poslova te problemi u vezi bespravne gradnje. To su, da tako kažem, osnovna područja na kojima možemo razvrstati predstavke koje su dolazile u ovaj odbor. Ono što bi na samom početku želio reći je, a to sam i zadnji puta priliko podnošenja izvješća ovoga odbora rekao, da malo je smanjen dolazak predstavki i pritužbi u Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora zato što jedan dio predstavki građana završava u ostalim radnim tijelima Sabora, odnosno odborima. Prvenstveno u Odboru za ljudska prava pa u Odboru za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku kao i dobar dio tih predstavki dođe u kabinet predsjednika Sabora. Naravno da jedan dio se rješava tamo, a drugi dio nažalost možda sa određenom vremenskom odgodom dolazi i u Odbor za predstavke i pritužbe pa možda i zbog toga građani u vremenu u kojem bi očekivali naš odgovor i ne dobiju ga na vrijeme. Samo kratko, u ovom izvješću smo naveli sva područja, naveli smo i karakteristične slučajeve da možete vidjeti što se ustvari

jer se vodimo time da rješavamo probleme, životne probleme građana i nastojimo im pomoći u njihovoj borbi protiv tijela državne vlasti. I ja bih ovdje izrekao i iskazao još uvijek svoje nezadovoljstvo u smislu problema s kojima se naši građani susreću izrazio bih svoje nezadovoljstvo u ažurnosti rješavanja zahtjeva građana u tijelima državne vlasti. I to je ono s čime svakodnevno se susrećemo u odboru kao što teže, kompliciranije i složenije slučajeve rješavamo na samim sjednicama odbora. U stambeno-komunalnim odnosima mi smo obradili 55 pritužbi, a problemi su u ovom području uglavnom iseljenje iz stanova, obnova ratom porušenih kuća, ometanje u mirnom korištenjem stana. Zatim u imovinsko-pravnim odnosima smo obradili 61 predstavku, zatim u socijalno-zdravstvenoj tematici je bilo 106 predstavki, a to se uglavnom odnosi na povredu prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi. Na rad sudova i lokalne samouprave je bilo 95 predstavki te u sporovima u radu i radnim odnosima je bilo 77 predstavki. Ono što bih na kraju rekao je da ponovno nismo napravili korak naprijed kako bismo smanjili dolazak predstavki u odbor od od strane građana. To znači da i naš rad potvrđuje ono izvješće koje smo i imali vezano za pučkog pravobranitelja da problemi postoje. Ti problemi nisu političke naravi, nisu politički obojeni, to su problemi naših građana s kojima mi svakodnevno trebamo živjeti. I ovo što radimo ovdje u Odboru za predstavke i pritužbe vjerujem da na takav način treba raditi i u tijelima državne vlasti jer odnos prema građankama i građanima RH, onih koji su ili imenovani ili izabrani na određene dužnosti je njihova prvenstvena odgovornost na takav način razmišljati. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predsjedniče Odbora za pritužbe i predstavke, kolegice i kolege. Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora podnio je ovo Izvješće o svome radu u 2009. godini u kojem je u uvodnim napomenama okvirno naveden djelokrug rada odbora. Iskazan je broj održanih sjednica kao i podatak o ukupno zaprimljenim i obrađenim predstavkama, njih 394. Za 89 predstavki manje u odnosu na 2008. godinu, što ukazuje da se broj predstavki smanjuje i dalje u odnosu na ranije godine. Sve predstavke upućene odboru ispitane su i na osnovu sadržaja upućene nadležnim tijelima na očitovanje o čemu su obaviješteni i podnositelji predstavki. U izvještajnom razdoblju odbor je održao 5 radnih sjednica. Navodi se i kako je odbor primio na razgovore sve građane koji su zatražili da usmeno iznesu svoje probleme, ali nije specificirano koja je problematika iznesena u tim razgovorima kao ni podatak da li su tim nastale nove pritužbe na rad nadležnih tijela u smislu kršenja ljudskih prava građana. U izvješću se osobito ukazuje na predstavke, odnosno pritužbe iz područja mirovinskih odnosa i socijalne skrbi, dugotrajnosti sudskih i upravnih postupaka, imovinsko-pravne poslove i probleme u svezi bespravne gradnje. Dakle, radi se o možemo slobodno reći u dosta slučajeva onome što možemo nazvati svakodnevnim problemima zbog kojih se naši sugrađani nama obraćaju. Naime, ono što kao član ovog povjerenstva mogu reći, a to je da svakako možemo konstatirati, a i zbog toga dakako ovo povjerenstvo i postoji, da naši građani imaju određenih problema u različitim područjima života i da onda kada svoj problem ne mogu razriješiti ni na koji drugi način obraćaju se ovom tijelu Sabora. Dakako, očekujući od njega pomoć, a ovo tijelo može napraviti po meni samo jedno a to je utvrditi da li su povrijeđena ljudska prava u određenom slučaju i sugerirati institucijama na eventualnu povredu. Stambeno-komunalni poslovi u 2009. godini zaprimili su 55 pritužbi a odnosili su se uglavnom na bespravnu gradnju, deložaciju te manjkavost urbanističkih planova. Na imovinsko-pravne poslove odnosi se 61 predstavka većinom na pitanje povrata imovine, problema kod nemogućnosti korištenja vlastitog stana ili stanarskih prava. NO, zato je važno istaknuti kako je broj predstavki koji se odnosi na povredu prava na obnovu značajno smanjen. Po pitanju socijalno-zdravstvene problematike zaprimili smo 106 predstavki koje su se odnosile na povredu prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te socijalne skrbi. Na rad sudova i lokalne samouprave zaprimljeno je 95 predstavki. Obzirom da se Hrvatski sabor ne može uplitati u rad sudbenih tijela Odbor je tu samo slao požurnice i nije raspravljao o pravovaljanosti odnosno o brzini donošenja istih odluka. U ovom području također je bitno utvrditi popis mjesta nadležnih ureda, koji u svojem postupanju odugovlače sa priznanjem i ostvarivanjem prava. U izvješću također nisu specificirani tužbeni zahtjevi kao i područja iz djelokruga rada lokalne uprave na koje građani odnose predstavke. Istaknuto je neizvršavanje presuda Upravnog suda Republike Hrvatske od nadležnih ministarstava, ali ista nisu navedena kao ni razlozi na izvršavanje citiranih presuda. I zadnje poglavlje koje smo obradili su rad i radni odnosi. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 77 predstavki iz ovog područja. Najveći broj predstavki se odnosi na prekid radnog odnosa povrede učinjene u natječajnom postupku, neisplaćivanje osobnih dohodaka, uskrata isplate otpremnina te šikaniranje na radnom mjestu. Ono što na kraju mogu kazati i zaključiti kroz ovaj smanjeni broj predmeta, jest da su građani zadovoljniji u odnosu na prethodno razdoblje, iako ih je još mnogo koji imaju problema sa ostvarivanjem svojih prava zbog čega moramo i dalje nastojati da se ta situacija promijeni. I da zaključim, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovo Izvješće.

Hvala lijepa. U ime Kluba HNS HSU-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvaženi predsjedniče Odbora za pritužbe i predstavke, kolegice i kolege. Primili smo ovo izvješće Odbora za predstavke i pritužbe kod kojeg je u uvodnim napomenama samo okvirno naveden djelokrug rada Odbora. Iskazan je broj održanih sjednica kao i podatak o ukupno obrađenih predstavki i pritužbi, spominje se podatak od 394, to je u odnosu kao što je predsjednik rekao na prethodnu godinu 89 predstavki i pritužbi manje. Ja sam se pitala što je tomu razlog, da li su slučaju naša državna tijela počela kvalitetnije raditi ili je u pitanju možda povjerenje ljudi u pravosuđe, pa možda čak i u ovaj Odbor, ali obrazloženje koje je dao predsjednik prihvaćam. Istaknuto je da Odbor prima na razgovor građane ali nije specificirano koja je problematika iznesena u tim razgovorima, kao i podatak da li su time nastale neke nove pritužbe na rad nadležnih tijela u smislu kršenja ljudskih prava građana. U svojem Izvješću odbor ukazuje na dugotrajnost sudskih i upravnih postupaka, ali nije razvidno koji to sudovi ili njihovi odjeli odugovlače s postupcima i u kojim predmetima. Nadalje, nije utvrđeno da li eventualno građanima koji se obraćaju odboru, a koji su stranka u postupku uslijed dugotrajnog sudskog spora isplaćena naknada iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i u kojem iznosu i da li su podneseni takovi zahtjevi. podnosi se izvješće se podnosi preko stambenih, odnosno komunalnih odnosa. U tome je Odbor iznio podatak o ukupnom broju zaprimljenih i obrađenih podnesaka, 55 ih je u igri bilo, ali u Izvješću nije specificiran broj podnesaka u predmetima rješavanja stambenog pitanja kao i područje nadležnosti deložacija i na kojim područjima se ista provodi. Sljedeće područje je područje imovinskih odnosa, odbor je iznio podatak o ukupnom broju zaprimljenih i obrađenih podnesaka, 61 ukupno. Naglasio je specifičnost ove problematike ali nedostaje pregled na kojem području se vode postupci. Eventualno poduzete mjere odbora u smislu ujednačavanja kriterija na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Nadalje, obrađeno je područje socijalno-zdravstvene problematike, tu je Odbor iznio podatak o ukupnom broju zaprimljenih i obrađenih podnesaka, 106 ali nisu specificirane povrede prava i mjesna nadležnost nadležnih tijela. Naime, ovako dostavljeni podaci bili bi dobra podloga za upozorenje nadležnom Ministarstvu kao i eventualno poduzimanje mjera protiv državnih službenika koji neosnovano odugovlače postupak. Nadalje, brojnost ovih predstavki upućuje na činjenicu da je potrebno poduzeti dodatne napore u ispitivanju osnovanosti pritužbi kako bi se postupci ubrzali pred nadležnim pred nadležnim tijelima u ovom osjetljivom području djelovanja kako bi građani ostvarili stečena prava, pravo na zdravstvenu zaštitu kao i prava na socijalnu skrb. U ovom području također je bitno utvrditi popis mjesno nadležnih ureda koji u svojem postupanju odugovlače sa priznanjem ili ostvarivanjem prava. Istaknuto je i neizvršavanje presuda Ustavnog suda Republike Hrvatske od nadležnih ministarstava, ali ista nisu navedena kao i razlozi neizvršavanja citirane presude. Četvrto područje koje ste obradili je rad sudova i lokalne samouprave. Unatoč relativno velikom broju predstavki 95, na rad sudova i lokalne samouprave konstatirano je da se Odbor nije uplitao u rad sudbene vlasti i da je samo podnosio požurnice za ubrzanje tijela postupka. U izvješću nisu specificirani tužbeni zahtjevi kao i područja iz djelokruga rada lokalne uprave na koja građani podnose predstavke kao i njihova mjesna nadležnost. Ukazano je na neizvršavanje pravomoćnih presuda. Odbor je dalje u Izvješću konstatirao dugotrajnost postupaka i neizvršavanje pravomoćnih presuda ali nije prikupio podatke o isplaćenim naknadama na ime dugotrajnoj postupka. Možda je ali izvješće to ne sadržava. Eventualno broj podnijetih prijedloga za isplatu temeljem dugotrajnosti kao i razloga zašto se odugovlači s postupcima. Nadalje, nije poznato da li su eventualno predložene i izricane mjere sucima koji ovdje odugovlače s postupkom. Nepotpuno je izvješće u dijelu rada lokalne samouprave jer nije poznato u kojim predmetima i povodom kojih zahtjeva građana tijela jedinica lokalne samouprave nisu radile svoj posao. Po meni potrebno je pojasniti pojam uplitanja u sudbene stvari, te razmotriti sve predstavke iz ovog područja, utvrditi razloge dugotrajnosti i sačiniti prijedloge kojim bi se smanjio negativan odnos građana prema sudbenoj vlasti i pokušalo vratiti povjerenje u funkcioniranje pravne države kao države vladavine prava. I zadnje poglavlje koje ste obradili je rad i radni odnosi. Tu ste primili 77 predstavki. Odbor nije prikazao načine kršenja prava iz radnog odnosa, u kojoj fazi se krše prave, koja tijela prednjače u kršenju prava, samo je navedeno da ima šikaniranja a nije dan pregled poduzetih radnji u svezi istog. I da zaključim, Klub zastupnika HNS-a i HSU-a i ove godine će prihvatiti izvješće, ali podvlačimo, pročitajte ono što smo vas molili prošle godine, ove godine smo ponovili i probajte ugraditi u svoje izvješće parametre i razloge o kojima sam ja ovdje govorila. Hvala vam lijepa. Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo zastupnici. Imam dojam da je sva sreća da građani za taj odbor pa je tako eto prošle godine zaprimljeno svega 55 podneska. Međutim, ono što je interesantno je to za što se tiču ti podnesci. Znači, ovdje se u uvodnim napomenama navodi da je ovdje riječ o predstavka, pritužbama iz područja mirovinskog odnosa i socijalne skrbi, dugotrajnosti sudskih upravnih postupka, imovinsko pravni poslovi, problemi u svezi bespravne gradnje. Evo baš jučer mi se obratila jedna žena inače iz Zadra, zapravo tamo je imala stan, izbačena iz stana, posjedovala je svoju kuću u Stubičkim Toplicama, međutim u tu kuću se uselio izvjesni prognanik. On je bio rekoh prognanik kojemu je država sagradila odnosno obnovila kuću koju jasno ne koristi, zaposjeo je tuđe i ne da ono što nije njegovo. Sud je obvezao s druge strane ovu gospođu Milicu Miladinović Milicu Miladinović da mu plati nužne i korisne troškove u iznosu od cca 300 tisuća kuna. A ona nema gdje, ostala je bez stana, ostala je bez kuće, ostala je bez nade, a sve samo s toga što je građanka srpske nacionalnosti. I ja bih doista molio gospodina predsjednika ovoga našega Odbora za predstavke i pritužbe da primi tu gospođu i da sasluša taj njen slučaj. Koliko je takvih nepravdi? Na tisuće. dovoljno je spomenuti samo što se dešavalo u okolici Bjelovara, kada se s dinamitom rušilo na stotine zgrada, a znamo i tko je to rušio. Ali dobro neću sada o tome. Molim? Ima, ima veze. I čovjek si postavlja pitanje, evo samo jedna presuda zbog po sudskom mišljenju štete oko nabave ovog kamiona. Naše kolege bi trebale isplatiti 10 milijuna kuna. A da li će oni koji su to možda rušili isto tako isplatiti štetu za ono što su srušili. Evo imali smo slučaj obitelji Zec. Na moje inzistiranje Vlada je isplatila tih milijun i pol kuna. 1,5 milijun kuna naspram tri života je ništa, to je simbolika. Ali da će žrtve u Sisku, Osijeku što ja znam u Umagu itd. dobiti iskaz neke geste poštovanja itd. ako ništa drugo barem kroz formu neke neke presude. Jasno, da se razumijemo nisu dobili tu gestu niti ove vukovarske žrtve, a svi su se nadali da će međunarodna pravda biti pravda, ali ovo što se jučer dogodilo doista je sramota. Međutim, da se ja vratim na str. 7 ovog izvješća, gdje se doslovce kaže dopustite mi da citiram "M.R. iz Splita obratio se Hrvatskom saboru u svezi prava kao zaštićeni najmoprimac" i onda se ovdje daje obrazloženje gdje se kaže da "Nakon razmatranja predstavke odbor je tražio očitovanje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva" i navodi se ishod rješenja, pa se kaže, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dostavilo nam je sljedeće izvješće i sada citiram "Iz navoda vaše predstavke može se zaključiti da u konkretnom slučaju koristite stan u privatnom vlasništvu na kojem je postojalo stanarsko pravo koji koji niste mogli otkupiti temeljem Zakona o prodaji stanovi po kojima postoji stanarsko pravo Narodne novine 43/92. pročišćeni tekst 88/2002. S obzirom da Ustava Republike Hrvatske jamči pravo vlasništva, odnosno s obzirom da ustavno načelo zaštite prava vlasništva propisima nije moguće prisiliti vlasnike stanova da svoje stanove prodaju korisnicima tih stanova. U vašem konkretnom slučaju za pretpostaviti je da se radi o konfisciranom stanu te u vezi toga navodimo da su Zakonom o naknadi za imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine pripisane specifične odredbe koje su različite od odredbi za nacionalizirane stanove, prema kojima je prijašnje vlasniku pripalo pravo na naknadu, a stanaru pravo na otkup stana, odnosno člankom 32. istog zakona pripisano je da se prijašnjem vlasniku daje daje (vraća) u vlasništvo stan oduzet na temelju propisa o konfiskaciji i odluka donesenih na temelju konfiskacije. Davanjem stana u vlasništvo prijašnjem vlasniku stanar stječe pravni položaj najmoprimca sukladno odredba Zakona o najmu stanova Narodne novine broj taj i taj, odnosno korisnik navedenog stana dobiva pravnu zaštitu i obliku najma stana na neodređeno vrijeme i s pravom na zaštićenu najamninu itd." Još samo ovo "i s tim u svezi posebno ističemo da se prema odredbi članka 39. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske 32. istog zakona naprijed rečena odredba članka 32. istog zakona kojim se stan vraća prijašnjem vlasniku ne odnosi na slučajeve kada je prijašnji vlasnik njegov bračni drug itd., kada je riječ o toj konfiskaciji itd., itd. Gospodo, nacionalizacija je bila nepravda, ali ovo što se danas dešava sa zaštićenim najmoprimcima koji žive u takvim stanovima zapravo je nepravda na kvadrat. Jasno je da je nepravda bila kada ti vlasti otmu kuću, kada ti vlasti otmu stan, kada moraš napustiti, govorim o komunističkim vlastima, kada moraš napustiti kuću koju si kupio, sagradio, naslijedio. Jasno, nikome nije kuća poklonjena, ali zamislite sada ljude ljude koji su u nekom stanu 50, 60, 65 godina i danas 2010. moraju na ulicu. Koja je gospodo razlika između te nacionalizacije i konfiskacije. Nacionaliziralo bi se onima koji su po komunističkim kriterijima imali stan, dva, tri, nije bitno, više, pa su se drugovi eto dogovorili da to otmu i nakon toga su se upravo oni uselili u te stanove na Tuškancu, na Pantovčaku itd., a konfisciralo bi se onima koji su surađivali sa NDH, sa fašistima, sa nacistima itd. I sad prvu stvar koju je nova vlast, spomenuo sam Narodne novine iz '92. godine, znači napravila, počela je vraćati tzv. konfisciranu imovinu pa su tako i kćeri recimo Ante Pavelića došle do imovine svog oca. Ja neću o tome, ali mišljenja sam da bi ti zaštićeni najmoprimci morali doći u situaciju da otkupe stanove u kojima žive 50, 55, 60, 65 godina. Čovjek si stvarno postavlja pitanje i o tome govori upravo ovo izvješće, kamo s njima, kamo sa tim zaštićenim stanodavcima. Pa nije pravda valjda te ljude danas baciti na ulicu. Kakva je to pravda? Mi vraćamo oteto, ono što je oteto '45., '46., '47., '48. nije bitno tada tih kasnih '40.-tih godina, to je sigurno u redu, ali nije u redu da naprosto stanare koji žive u tim stanovima jednostavno bacamo na ulicu, a da treći trguju upravo takvim stanovima kupujući ih, pod pod navodnicima, od zakonskih imaoca. Evo zato sam između ostalog i započeo ovaj govor sa jučerašnjim susretom sa gospođom Milicom Miladinović koju su izbacili iz stana u Zadru, kojoj su upali u njenu vikendicu, a ona sada mora živjeti u zagrebačkim prihvatištima. Tom prognaniku s druge strane država je obnovila stan, a on ne vraća njen stan. Ali poanta u čitavom tom slučaju je u nečemu drugom. drugom. Ova država u ovom konkretnom slučaju svojim prognanicima što je apsolutno u redu, osigurava stan, obnavlja a zaštićene najmoprimce o kojima sam govorio maloprije jednostavno ne želi riješiti i baca na ulicu. I zna isto tako ova vlast da vrijeme tih zaštićenih najmoprimaca prolazi, svaki ih je dan sve manje i baš ih briga za njihovu sudbinu. Međutim, iza njih gospodo ostaju djeca i postavlja se pitanje što će biti sa tom djecom. Točno, imamo i zakone, imamo sudske odluke. Situacija je danas kod ovih zaštićenih najmoprimaca krajnje neizvjesna, ali ako smo u novi Ustav ugradili npr. odredbe o reviziji pretvorbe od čega u konačnici vjerojatno neće biti ništa, e onda mislim da se moglo riješiti i zaštićene najmoprimce. Moglo se, ali očigledno da ne postoji političke volje i očigledno i očigledno je da se to pitanje s druge strane razriješiti neće. Kada sam, još jedanput ću kazati, kod ovih stanova, da spomenem još nešto. 400 tisuća radnika u Republici Hrvatskoj došlo je u priliku da nakon '91. ili '90. ili '92. otkupe društveni stan u kojem su živjeli, poljoprivrednici su dobili mogućnost da otkupljuju zemlju, tajkunima smo dali mogućnost da kupuju tvornice, hotele itd., zaposlenicima smo podijelili dionice, liječnicima ustupili ordinacije. Evo sad se razmišlja da u Saboru privatiziraju se i li daju u zakup pojedine službe, braniteljima smo obnovili zgrade, dali hrvatske banke. Jedino tko ništa u ovoj državi od nikoga nije dobio, koji samo radi, plaća, izdvaja to su ovi mali obrtnici, to su ovi mali trgovci koji su u posjedu, znači u zakupu nekih poslovnih prostora, bilo da su u vlasništvu države, lokalne samouprave u kojima rade 20, 30, 40, 50 godina koji bi vis a vis sigurnosti posla željeli iste otkupiti ali to im se ne omogućuje. To jednostavno nije fer, ja mislim da im se to treba omogućiti da mogu opstati, da mogu preživjeti, da mogu raditi, ne da te prostore kasnije preprodaju i da ih kupe po nekoj fer cijeni. Mi ćemo uskoro gospodo prodati najvjerojatnije HEP, najvjerojatnije ćemo uskoro prodati Poštansku banku, Croatia osiguranje, HEP, dijelove HEP-a ajde da se ispravim, ali poslovne prostore onom najvitalnijem dijelu društva, a veće su žrtve čak i od radnika koji rade kod njih. E to ne želimo razriješiti. Još jedanput ću reći, ne da im se pokloni nego da se to proda po jednoj fer cijeni. Sve u svemu jasno da podržavam rad ovog odbora, ali me čudi doista da građani nisu podnijeli više primjedbi odnosno tih predstavki i da samim time odbor nije imao bogzna koliko posla u 2009. godini. Ne znam kakva je situacija sa 2010. Gospodarske prilike se pogoršavaju, pretpostavljam da će imati više zahtjeva. I još jedanput pozivam predsjednika odbora, pozivam ovaj Sabor da naprosto razriješi sudbine tih na tih na ulicu izbačenih građana čija je imovina na nekom drugom kraju Hrvatske uzurpirana kao što je slučaj sa gospođom Milicom Miladinović i da se razriješi ono što naprosto vrijeđa samo ljudsko dostojanstvo, da se netko useljuje u tvoj stan, da ti ostaješ bez stana, da ostaješ uz to i bez kuće, da ostaješ bez nade, da živiš u izbjegličkim tim centrima samo stoga jer si srpske nacionalnosti i da nitko to pitanje u ovoj zemlji ne želi razriješiti a radi se o ljudima koji su apsolutno bili lojalni Republici Hrvatskoj i koji se ničim nisu ogriješili u pozitivne propise ove zemlje. Hvala. I ovo Izvješće ćemo prihvatiti. tu neke stvari pobrkao. Oni koji se tjeraju iz stanova to su ljudi koji su uselili u tuđe stanove i to je normalno u svakoj demokratskoj državi da oni moraju napustiti. Nije spomenuo Vukovar gdje iz Srbije dođu, usele u stanove, pa ih nitko ne može istjerat više. A ovih dana učestalo šalju se pozivi, dolaze ljudi iz Drenjanina, iz Sombora, iz Sremske Mitrovice, pozivi za ključeve, dobije ključeve stanova, spuste roletne i vrate se nazad ili ostave nekoga da stanuje tamo. To stanarsko pravo nitko ne gleda u Srbiji tko šta ima. Naš Hrvat ima na moru neku vikendicu vi ne možete dobit stan jer vi imate nekih 28 kvadrata. Prema tome, dajmo da svi budemo jednaki u Republici Hrvatskoj jer mi smo je stvarali i želimo da imamo ista prava. U ime kluba HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Kao što vidimo iz predmetnog Izvješća Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora jednom godišnje sukladno članku 93. Poslovnika Hrvatskog sabora podnosi Izvješće o svome radu. Kako bi izvijestio Hrvatski sabor o uočenim nepravilnostima kršenja zakonskih propisa kao i pravo građana u postupku pred državnim tijelima koja imaju javne ovlasti. U izvještajnom razdoblju Odbor je održao pet sjednica na kojima je razmatrao predstavke i pritužbe, te je upozoravao na štetne pojave od šireg značenja, te je predlagao poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje. Sve predstavke upućene odboru ispitane su i na osnovu sadržaja upućene nadležnim tijelima na očitovanje i o tome su obaviješteni i podnositelji predstavke. U 2009. godini Odbor je zaprimio i obradio ukupno 394 pismene predstavke. Osim toga Odbor je primio na razgovore sve građane koji su zatražili da usmeno iznesu svoje probleme, te ih se te ih se nakon toga uputilo na podnošenje pisane predstavke odboru ili nadležnom tijelu. Sve predstavke Odbor je obradio i uputio nadležnim tijelima na razmatranje ili je neposredno podnositelju predstavke odgovorio. U Izvješću se osobito ukazuje na predstavke, odnosno pritužbe iz područja mirovinskih, odnosno socijalne skrbi, dugotrajnosti sudskih i upravnih postupaka. Ukazuje se na imovinsko-pravne poslove i probleme u svezi bespravne gradnje. Oko stambeno-komunalnih odnosa i imovinsko-pravnih odnosa neću ponavljati neke već rečene stavove u ranijim raspravama. No, ukazat ćemo na neke probleme vezano uz socijalno-zdravstvenu problematiku. U proteklom razdoblju zaprimljeno je ukupno 106 predstavki, odnosno pritužbi pisanog sadržaja koja se uglavnom odnose na povredu prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te socijalne skrbi. Svojom brojnošću dominiraju u ukupnom broju svih pristiglih predstavki, a odnose se na rad Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i to njegove središnje službe kao i područnih službi. Problemi koji se najčešće ističu u predstavkama odnose se na odugovlačenje postupka u rješavanju zahtjeva osiguranika za priznavanje prava na mirovinu kao i neizvršavanje presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, odnosno donošenje novih rješenja sukladno donesenim presudama. Iz područja socijalne skrbi obratio se znatan broj građana zbog nemogućnosti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. Najčešće pritužbe odnose se na male iznose novčanih davanja, posebice jednokratne novčane pomoći. Nadalje, građani su se obraćali Odboru zbog gubitka posla, nemogućnosti podmirenja troškova stanovanja i neriješenog stambenog pitanja. Stoga je Odbor u takovim slučajevima preporučao nadležnim centrima za socijalnu skrb da pozorno preispitaju svaki slučaj, te utvrdi sve relevantne činjenice, te uputi građana na postupak za ostvarivanje svojih prava. Što se tiče zdravstvene zaštite zaprimljene predstavke odnose se na utvrđivanje statusa osiguranika, snošenje troškova bolničkog liječenja, te odnos liječnika prema pacijentima. Iz područja rada sudova i lokalne samouprave u 2009. godini zaprimljeno je 95 predstavki koje se odnose na rad sudbene vlasti i lokalne samouprave. Kao i u prošlom izvještajnom razdoblju znatan je broj predstavki u kojima se građani pritužuju na dugotrajnost postupka pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. S obzirom da se Hrvatski sabor ne može uplitati u rad sudbenih tijela često su građani nezadovoljni dobivenim odgovorom. Odbor je uglavnom putem Ministarstva pravosuđa tražio da se određeni postupci na pojedinim sudovima ubrzaju. Osim toga, Odbor je u mnogo slučajeva upućivao građane da traže pravnu pomoć odvjetnika odnosno upozoravao ih da ne propuste rokove u kojima se podnose tužbe ili žalbe nadležnim višim sudskim instancama. Određeni broj predstavki iz ovog područja odnosio se na odugovlačenje sudskih postupaka, te neizvršavanje pravomoćnih presuda. Predstavke su upućivane predsjednicima nadležnih sudova ili Ministarstvu pravosuđa, te u skladu sa svojim ovlastima poduzmu Iz Izvješća se može zaključiti da predstavke i pritužbe građana s područja mirovinskog osiguranja, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i u ovom izvještajnom razdoblju čine najbrojniju skupinu. Stoga se skreće pozornost nadležnim tijelima da temeljem zakonskih propisa pokušaju iznaći rješenja kojima bi se ublažili ovi problemi. Tu treba imati u vidu činjenicu da su korisnici socijalnih skrbi najčešće starije osobe neuke, pa teško mogu u postupku ostvarivanja svojih prava osigurati potrebitu stručnu pomoć. Također, predstavke i pritužbe koje se odnose na sudske i upravne postupke kao i u prethodnom izvještajnom razdoblju može se uočiti da još uvijek dugo traju, pa se ukazuje na potrebitost poduzimanja od nadležnog ministarstva djelotvornija aktivnost u ažuriranju takvih postupaka. Podnesci građana u svezi bespravne gradnje i dalje su znatno prisutan u obraćanju Hrvatskom saboru. Pored još uvijek nedostatnih provedbenih urbanističkih planova, problem je u nepravodobnoj intervenciji građevinske inspekcije, stoga u izvješću odbor kao i u ranijim izvješćima skreće pozornost na intenziviranje aktivnosti građevinske inspekcije kako bi učinkovitije suzbijali te pojave. Iz svega ovog iznijetog, vezano za izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za proteklu 2009. godinu, klub Hrvatske seljačke stranke dat će svoju podršku. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, i prvi je na redu uvaženi zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. U protekloj godini Odbor za predstavke i pritužbe održao je pet sjednica na kojima je razmatrao predstavke i pritužbe građana, upozoravao na štetne pojave od šireg značenja te predlagao poduzimanje potrebnih mjera za njihovu …/Ne Predstavke građana upućene odboru razmotrene su i na osnovu njihovog sadržaja upućene nadležnim državnim tijelima na očitovanje, a …/Ne razumije se./… su obaviješteni podnositelji predstavki, tako da je u području komunalno stambenih odnosa u 2009. godini zaprimljeno i …/Ne razumije se./… ukupno 55 podnesaka koji su se odnosili uglavnom na iseljavanje iz stanova, obnova ratom porušenih kuća, ometanje u mirnom korištenju stana, te na bespravnu gradnju za koju navode da još uvijek posljedica nedostatka urbanističkih planova, kao i nepravodobna intervencija građevinske inspekcije. Na području imovinsko-pravnih odnosa u izvješću se …/Ne razumije se./… 61 predstavka. Važno je pripomenuti da su učestale predstavke koje ukazuju na sporost upravnih i sudskih tijela u zahtjevima povrata imovine, kuća i stanova i ranije nacionaliziranog zemljišta. Socijalno-zdravstvena problematika u proteklom razdoblju bila je najzastupljenija i zaprimljeno je ukupno 106 predstavki, odnosno pritužbi pisanog sadržaja, koja se uglavnom odnosi na provedbu prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te socijalne skrbi. U 2009. godini zaprimljeno je 95 predstavki koje se odnose na rad sudbene vlasti u lokalnim samoupravama, u kojima građani se pritužuju na dugotrajnost postupka pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, te tijelima lokalne samouprave. Rad i radni odnosi obuhvaćaju 77 predstavki, a odnose se uglavnom na prekid radnog odnosa, povrede učinjene u …/Ne razumije se./… postupku, isplaćivanje osobnih dohodaka, uskrate isplate otpremnina, te šikaniranje na radnom mjestu. Iz gore navedenog vidi se da je u prošloj godini odbor zaprimio i obradio ukupno 394 pismene predstavke građana. Osim toga odbor je primao na razgovore sve građane koji su to zatražili, a u izvješću su navedeni i karakteristični slučajevi za pojedina područja. U zaključnim razmatranjima sažeti su zaključci i preporuke odbora prema nadležnim državnim tijelima, kako bi se problemi građana zbog kojih se obraćaju odboru što prije riješili. Zbog svega navedenog podržat ću izvješće …/Ne razumije se./… Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šantek, slušajući vaše izlaganje, također slušajući izlaganja kolega koji su prije vas govorili, nametnulo mi se jedno pitanje koje mislim da je važno. Dakle kad govorimo o ovim stvarima koji mogu na određeni način biti mjera, odnosno mjerilo uspješnosti jedne države, onda normalno nastojimo da sustav funkcionira, da se ljudima izlazi u susret, da im se osiguravaju njihova zakonska prava itd., i vrlo često smo nezadovoljni stanjem u Hrvatskoj i htjeli bi normalno s razlogom, s pravom da to stanje bude bolje. Međutim nameće mi se usporedba, dakle usporedba sa zemljama u okruženju. Ja znam da Hrvatska ide naprijed, da ne treba se okretati iza, ali istovremeno, istodobno moramo biti svjesni i okruženja. Vidimo koje je stanje s ljudima u Republici Hrvatskoj koji su doživjeli progonstvo, ili koji su naprosto svojom voljom otišli iz Hrvatske. Hrvatska je preuzela odgovornost za sve te ljude, o svima skrbi. Međutim u našoj susjednoj Bosni i Hercegovini ljudi koji su prognani sa svojih ognjišta, osobito na onih na prostoru Republike Srpske, ali općenito iz Federacije, i koji su uglavnom našli svoje utočište ili u Republici Hrvatskoj ili diljem svijeta, na jedan vrlo brutalan, ali zakonit način su spriječeni za povratak i za obnovu. Između ostaloga postoje tamo zakoni ako ne znam ni ja se ustanovi da ta osoba, dotična osoba negdje ima stan ili kuću, pa toliko godina je prošlo otkad je prognana, onda nema pravo na povratak. I sad sam baš nedavno bio i u Jajcu i sa gospodinom Josipovićem i uvjerio se tamo u iskaze naših ljudi koji govore o tom velikom problemu, dakle problemu povratka između ostaloga zbog zakona dotičnih koji tamo jesu. Prema tome, možemo iskazivati svoje nezadovoljstvo, ali istodobno iskazivati i zadovoljstvo i sreću da Hrvatska ide značajno naprijed, i da iz te pozicije traži od svojih susjeda da poštivaju te standarde. Imamo dalje raspravu pojedinačnu. Uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime ne mogu da a da ne kažem u samome uvodnom dijelu da je kolega Kajin profulao u potpunosti u svojoj raspravi uopće nije pričao o izvješću, da to što je on pričao uopće, o tome mi nismo raspravljali, niti to sadrži u ovom izvješću za 2009. godinu. Odbor je na svojim sjednicama obradio 394 predstavke i pritužbe građana. Moramo kazati da smo imali to zadovoljstvo da smo uvijek imali jedan komforan, komfornu većinu, da smo imali znači jedan komforan kvorum i da smo sve odluke donijeli i zaključke donijeli jednoglasno, znači da uopće nije bilo nikakvog političkog prepucavanja, nego smo na same odbore pozivali građane i predstavnike državnih tijela, i onda smo suočili jednu priču i drugu priču, i otvorila bi se rasprava i na kraju krajeva je donesen zaključak koji je uvijek išao u interesu svih tih građana. dosta tih, kad je recimo problematika stambeno-komunalnog, odnosno građevnih dozvola našeg hrvatskog jala, pa tako su živjeli skladno dva susjeda 30 godina, onda nakon 24 godine jedan protiv drugoga podnio inspekciji da je sagradio garažu malo veću nego što je imao mogućnosti. A zajedno su imali isti prilaz, sve su zajedno imali, čak istu ogradu, čak iste fasade, i onda smo vidjeli foto dokumentaciju. Isto tako kad su bile u pitanju pritužbe na rad državnih tijela, kad je u pitanju visina mirovina, onda imate ljudi koji su bili u vojsci, koji su bili u Domovinskom ratu, bio je civilni policajac, a njegov susjed je bio gardist, specijalac, i dobio je veću mirovinu, onda kako on može imati veću mirovinu od mene. isto tako bilo je da je netko bio godinu dana ili 6 mjeseci u ratu pa su ista pljuvanja su doživjele državne institucije koje su obrađivale te predmete, kako to da je on dobio, on je prije krenuo od susjeda u rat, a dobio manju mirovinu, a na kraju krajeva se uspostavi da ovaj ima viši čin, da ima RVI i da je imao zapovjednu odgovornost. Samim time znači da ima i veću mirovinu. Predstavnici državnih tijela na svim sjednicama su zasigurno pokazali veliko razumijevanje, odgovarali su na pitanja i ponovno su pozivali iste predstavnike, znači građane koji su podnijeli pritužbe, pozivali su da dođu u njihove urede i da se određene stvari znači riješe. Svakako da ima stvari koje treba požuriti. Imamo jedan recimo slučaj na lokalnu upravu gdje su ljudi iz kontinentalnog dijela s područja posebne skrbi bili pa su kao prognanici otišli na more sukladno zakonu koji je Vlada Republike Hrvatske donijela o stambenom zbrinjavanju ukoliko jedinice lokalne samouprave dodijele građevno zemljište da se tu može graditi onda su tražili od lokalne uprave da im dadnu 10 ili 20 metara od same plaže, da im tu daju, isparceliraju i da dobiju oni koji su doselili iz BiH, a oni a oni domaći ljudi iz te općine, neću sad govoriti o kojoj se općini radi, oni nemaju na to prava. Znate koji bi to onda cirkus bio? Gdje se na kraju krajeva dogovorilo da oni imaju prava, znači na područjima od posebne skrbi, a ne tamo gdje oni izraze želju ili gdje trenutno stanuju. Kad uzmemo sve te iz 2009. godine zamolbe koje su bile, neke su bile bolne i mislim da su riješene, ne mislim sa svima da su riješene. I kad pogledamo okruženje i uzmemo da je RH iz rata izašla poslije BiH. BiH je Daytonom izašla iz rata, a mi smo mirovnom znači reintegracijom ovog našeg Podunavlja, onda možemo kazati da smo mi zlato. U svemu tome da su državne institucije puno toga uradile, uznapredovale i da se građanima odgovara na velika pitanja u odnosu na naše okruženje u Srbiji, odnosno u BiH u Republici Srpskoj pa i u Federaciji BiH. Mogu kazati da je predsjednik korektno vodio sve sjednice, da su, i na kraju krajeva da su ljudi koji su dolazili na te sjednice izrazili znači želju da izravno kažu odboru svoju problematiku i da se suoči sa državnim tijelima da su odlazili odlazili manje-više zadovoljni. Iz svega navedenoga svakako ću podržati ovaj prijedlog odbora. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. žao mi je da i drugi put koristim ovaj instrument, ali sam, pa mislim da je važno ovim povodom naglasiti da ta postignuća, upravo kolega Bilonjić o kojim ste vi iskazali, koje postiže RH imaju svoju cijenu. Imaju svoju cijenu i ta cijena je ogromna. Zamislite da sva ta sredstva koja su upotrijebljena tako kako su upotrijebljena da nije bilo agresije na RH i da se moglo upotrijebiti na neki drugi način, usmjeriti u zdravstvo, usmjeriti u obrazovanje, zamislite koje bi učinke Hrvatska imala danas i gdje bi bila. Prema tome, nikada neće stajati ocjena kako je davno rat završio i kako o ratu ne treba govoriti i na njih se pozivati u smislu ne znam imanja problema ovog časa. Između ostaloga i u okviru ove ukupne gospodarske krize, ali i situacije u RH prije svega vezane za probleme u gospodarstvu. Dakle, ta je cijena ogromna, a da ne govorimo o o ljudima, o izgubljenim životima, o izgubljenim obiteljima, o jednom ogromnom potencijalu najproduktivnijeg, najmoćnijeg dijela hrvatskog stanovništva koje je nažalost izgubilo živote ili je izgubilo godine života zbog invaliditeta itd. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Mate Bilonjić. Izvolite. **Bilonjić, Mato (HDZ)** Kolega Bagariću po meni zasigurno rat je završio kao vojno bojište, međutim ratne strahote i ono sve što veže za rat neće završiti dok god svi oni koji su to prouzročili ne završe tamo gdje im je mjesto. Nažalost, vidjeli smo jučer što nam se dešava. Jedan krvnik koji je baš bio krvnik, što je činio i da onda nakon nekakvih 10 godina ili 15 pojavi se nekakav fiškal koji kaže ne, ne ja sam čuo da on to nije zapovjedio jer on nije to čuo. I onda kaže sudac, ili gospoda suci ako ih možemo nazvati suci, onome što je gospodin učinio hrvatskom narodu koji je bio u zavojima, koji je bio na nosilima, koji je bio bez ruku, bez nogu, koji nije mogao disati sam, koji nije mogao kašljati, a ne borit se, trebao je dobiti 500 godina zatvora. Prema tome, ono što mi danas u RH možemo biti zadovoljni sa svim našim institucijama koje čine sve napore da se te ratne strahote što prije zaborave, što prije zaborave, da se riješi problem tih ljudi koji su izbjegli i koji su raseljeni, onima kojima su uzeti stanovi. Svakako čovjek koji ima stanarsko pravo treba mu vratiti njegov stan, ali isto tako treba osigurati onome tko živi u tom stanu njegov povratak. Pitam se samo kako je to u BiH, kako je to u Srbiji? Povratak u BiH i u Srbiji isključivo financira Vlada Republike Hrvatske, a ne te države. Znači, financiramo i Hrvate, našim Hrvatima da se mogu vratiti i u BiH i ovdje. I zato jesmo, nažalost, zapeli sa razvojem zato što smo imali trećinu Hrvatske okupirane, a sad je moramo i obnoviti i uz sve ove probleme koje imamo uz to vezane. Hvala lijepo. Pa evo svega nekoliko rečenica, misli, teza kako hoćete. Prvo bih istakao da iz mog nekakvog osobnog iskustva ovaj odbor je dobro radio. Vjerojatno kao i većina zastupnika tako sam i ja u proteklom periodu primao dosta pritužbi i zahtjeva građana. I sve ono što sam uputio prema odboru moram kazati da je to korektno manje-više dobro odrađeno. htio bih istaknuti jednu činjenicu. Zašto je za ovaj Sabor, ali ne samo za Sabor, bitan ovaj odbor? Dakle, ovo je otprilike uz Odbor za ljudska prava jedini odbor u ovom Domu, u ovom Saboru dakle koji na određeni način ima mogućnosti i zadaće rješavanja konkretnih situacija. I na određeni način u odnosu sa institucijama koje bi trebale rješavati te probleme testira se i autoritet ovog Sabora. Dakle, otprilike to ja mislim ono što u situacijama gdje je ovaj se odbor pokazao kao djelotvoran u tim situacijama je potvrđen autoritet i snaga ovog Doma. A u onim situacijama gdje ne to očito nije pokazano. A znamo da u dobrom dijelu rješavanja tih pritužbi, normalno je izvan te mogućnosti Odbora nisu postignuti rezultati. Druga konstatacija koja mi se čini jako bitna, koja odudara od onoga što smo sada imali prilike čuti, zapravo za mene su sve ove pritužbe koje dolaze u saborski Odbor zapravo potvrda da imamo problema sa institucijama u ovoj zemlji zapravo da institucije ne rade svoj posao. Ja ne znam da li ste imali prilike gledati te pritužbe kako one izgledaju, u 80 ili 90% slučajeva to je zapravo ovaj Odbor je zadnja instanca kome se građani obraćaju. Dakle, prošli su sve moguće instance i kada nisu dobili nikakvu zadovoljštinu, satisfakciju kako će riješiti svoj problem onda se obraćaju ovom Dakle, mislim da je to jedan znak na koji bi se trebali zamisliti. To vam je otprilike isto kada izvješće ovog odbora ukrasite sa izvješćem pravobranitelja i nekim drugim izvješćima. E sada, ako bi pokušali specificirati ili naći zajednički nazivnik koji to segment institucija odnosno našeg društva ne funkcionira, zapravo na određeni način producira da se ljudi žale saboru odnosno ovom odboru. Pa zajednički nazivnik je pravosuđe. Vi uvijek na kraju imate tu situaciju kada izanalizirate određene žalbe, pritužbe kako ih hoćete nazvati, imate situaciju da sud nije odradio svoj posao. Ili ga nije odradio kako treba, ili ga nije odradio nikako pa se to zavlači godinama itd. A A mi znamo da kao zakonodavna vlast ne možemo se miješati u sudbenu vlast. Ali sada bi to otvorilo jedan sasvim drugi aspekt problema i možda problematiku u onom pravcu koliko smo mi zadovoljni sa reformom pravosuđa i dokle je ona uopće došla. Prema tome, mislim da na određeni način, obzirom na ove konstatacije su mogućnosti odbora skučene. I ono što sam ja vidio u jednom dobrom dijelu, djeluje psihoterapeutski, da čovjek jednostavno kada vidi da ga je netko saslušao, da ga je netko primio, da mu je ponudio nekakve opcije za rješenja, on se osjeća bolje, bez obzira što taj njegov problem nije riješen. I mislim da bi kada je riječ o ovom odboru i njegovu logistiku i neke njegove poslovničke ovlasti možda trebali Jer jednostavno kažem on na neki način predstavlja autoritet ovog Sabora prema van, prema pojedinačnim problemima ali isto tako prema određenim državnim institucijama. Stoga što se mene osobno tiče ja ću podržati ovo Izvješće. Hvala lijepo.

je za ovaj Sabor bitan upravo ovaj Odbor. Mislim da je to jedna činjenica koju evo pokušati ću ja sa nekoliko navoda da konstatiram. A to je da upravo ova sporost rješavanja, ovo što ste rekli da institucije ne rade svoj posao, da sve te kod imovinsko-pravnih odnosa povrat stanova, nositelj stanarskog prava, uz to se rješava još jedan problem, to je s etažiranjem i uvođenjem vlasništva u službene knjige. MI smo u vezi toga dosta neuređeni i upravo to etažiranje vlasništva kao takova dovodi mnoge pojedince u velike probleme. Danas postoji mogućnost da jedan od vlasnika zakoči cjelokupno etažiranje ili upisivanje u knjige vezane za imovinsko-pravne odnose određenih stanara. ono što je problematično je upravo da u tom dijelu postoje i određene zakonske manjkavosti odnosno onemogućuje se rješavanje toga pitanja i upravo zato smatram da ovaj Odbor kao radno tijelo Sabora treba da ukazuje na te probleme, treba i preko Sabora da putem zakonskih rješenja brže se se rješavaju ti problemi odnosno da se donose takvi zakoni koji će onemogućiti koji jednu dobru akciju, aktivnost a to je sređivanje ovih knjiga vezane za stambenu problematiku da se kao takovi rješavaju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Šime LUčin. **Lučin, Šime (SDP)** Znam jedan kolega ekstremni primjer, ima u Zagrebu jedan neboder za koga znam da nije etažiran već 45 godina, godina, i to je jedan od ključnih problema da naše institucije ne rade svoj posao. MI se znamo pohvaliti da smo uveli ne znam u gruntovnicama elektronsku obradu itd., to uopće ne funkcionira, međutim, kada idete sve to skupa, svest na zajednički nazivnik onda ćete vidjeti da je zapravo problem u pravosuđu. I ono što naš zadatak mora biti donošenjem dobrih zakona, osiguravanjem materijalnih uvjeta i svega ono što treba napraviti jeste da se pravosuđe napravi efikasnijim. Ja sam uvjeren da je je situacija da nam pravosuđe funkcionira da bi ovaj Odbor sigurno imao 50 ili 60% pritužbi manje. **Jarnjak,